Nenad Čanak, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da.)Izvolite, gospodine Krasiću. Samo da podsetim da nije dobro kada se vrši dopuna Zakona o osiguranju depozita i Zakon o Agenciji za osiguranje depozita, da je tekst predložene predložene dopune identičan. To znači da nešto nije u redu sa ova dva zakona. To u prevodu znači da ovaj zakon gde se definišu nadležnosti Agencije za osiguranje depozita na neki način prepisuje ono što je materijalno pravna odredba. Ali, dobro, to je već sastavni deo našeg pravnog sistema.Mi smo amandmanom tražili da, ako se već sredstva Fonda za osiguranje depozita, i to ona devizna sredstva, moraju na neki način plasirati u hartije od vrednosti, da to budu kratkoročne hartije od vrednosti. U međuvremenu, vi ste prihvatili amandman i onda ste odustali od prvobitne ideje da se 100% tih devizni sredstava plasira u hartije od vrednosti, u dužničke hartije od vrednosti, već ste rekli da samo 25% mogu da se plasiraju. Na taj način ste u stvari, i i priznali šta ne valja u ovom konceptu koji ste zamislili.No, da krenemo redom. Samo bih podsetio na sledeće: kada se država zadužuje na finansijskom tržištu ona to radi da bi finansirala budžetski deficit, ili da bi prikupila sredstva za neke javne projekte. Odavno Republika Srbija, kada emituje hartije od vrednosti, dugoročne, ne zadužuje se radi nekih kapitalnih projekata, nego se poslednjih sedam godina, mahom zadužuje za to što su joj potrebna sredstva da servisira svoj javni dug. Zašto da ga servisira? Zato što jula meseca 2012. godine javni dug je bio oko 15 milijardi evra, a danas je javni dug skoro 25 milijardi evra. To treba servisirati.U praksi, moguće je to da se servisira tzv. reprogramom, nekim novim kreditima, nekim novim zajmovima, radi otplate dospelih obaveza po ranije uzetim zajmovima, međutim, tu Srbija više ne ispunjava kriterijume niti Svetske banke, niti ovih evropskih banaka, i onda je prinuđena da sredstva obezbeđuje emitovanjem hartija od vrednosti i prodajom na tržištu. Nekada su to bile evroobveznice, i to ćete tek da nam dođe glave, kako budu dospevale obaveze, a poslednjih nekoliko godina formula jeste zaduživanje na domaćem tržištu.Operacija je vrlo jednostavna. Preko Uprave za javni dug trguje se sa ograničenim brojem subjekata, pretežno banaka i brokerskih kuća koje kupuju hartije od vrednosti, i to ima svoju kamatu i to ima neke svoje obaveze. Formalno pravno to se servisira iz budžeta. Formalno pravno to znači, da kada vi kao građanin kupite neku robu vi ste u obavezi da platite PDV i akcizu, a od tog PDV-a i akcize država vraća dugove poslovnim bankama u Republici Srbiji, kako glavnicu tako i kamatu, i na taj način svaki građanin Republike Srbije kao potrošač, je preko države i preko Uprave za javni dug u kreditnom odnosu sa nekom poslovnom bankom.Kada je država rekla da Agencija za osiguranje depozita može devizna sredstva koja postoje u Fondu za osiguranje depozita da koristi za kupovinu hartija od vrednosti, onda je poruka ta, da se finansira deficit i nešto što je prioritet Republike Srbije.Ova dva zakona ne tiču se Agencije, oni se tiču Fonda za osiguranje depozita.Ja vas podsećam, 2012. godine, Fond za osiguranje depozita je propao, zato što je propao zbog Razvojne banke Vojvodine, Nove Agrobanke, Agrobanke, Privredne banke Beograd i obaveza koje je Agencija morala da ima prema deponentima. Cela Agencija u celokupnom njenom poslovanju, a njeno poslovanje obuhvata i druge poslove je ostala bez kapitala i zbog toga je Republika Srbija 2012. godine zaključila ugovor sa Svetskom bankom, a to je projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita, zadužila se za 145.300 miliona evra, a 31. marta ove godine taj projekat i to zaduženje je 144.748 miliona što znači, da Republika Srbija uredno servisira svoju obavezu prema Svetskoj banci. To je ta negativna kamata o kojoj se priča u predlogu zakona.U zakona.U predlogu zakona se priča da je ta negativna kamata vezana za Agenciju. Ne, ta negativna kamata je vezana za obaveze koje država plaća Svetskoj banci po osnovu ovog kredita.Agencija kredita.Agencija se, prevashodno finansira u onom delu koji se tiče Fonda za osiguranje depozita preko premija, 21 milion evra banke uplaćuju svaka tri meseca u taj fond. Malopre smo imali prilike da čujemo da taj Fond raspolaže sa 400 miliona evra i sada je neka pametna glava osmislila kako da se tih, iz tog Fonda izvuku neka sredstva, da budu u funkciji finansiranja deficita Republike Srbije.Moram da vam skrenem pažnju, sva sredstva Fonda za osiguranje depozita, nalaze se na depozitnim računima Narodne banke Srbije.Narodna banka Srbije po zakonu radi komisioni posao za Agenciju, što znači već prema postojećem zakonu, za dinarska sredstva to je nekih 18% Fonda, već se kupuju državne hartije od vrednosti koje emituje Republika Srbija, a koja glase na dinare. Sada je operacija kako da se onih 80 i nešto posto, deviznih sredstava koja se nalaze na računu Narodne banke Srbije, a vlasnik računa i korisnik računa je Agencija za osiguranje depozita, kako da se oni ubace u finansiranje depozita, odnosno deficita budžeta Republike Srbije.Zato se, praktično ovim zakonom omogućava Agenciji da na nalog Agencije Narodna banka svoje ime, a za račun Agencije kupi hartije od vrednosti, ta sredstva ubaci u, ako mogu tako da kažem, budžetsku potrošnju, a Agencija papirološki ima sredstva, faktični nema sredstva, ali ste tu zaboravili jednu stvar. Na ovaj način ste doveli u pitanje ugovor koji postoji između Republike Srbije i Svetske banke u vezi finansiranja ovog projekta. Neko će da vas prijavi da nenamenski koristite ova sredstva.Ova sredstva koja ste dobili od Svetske banke su prevashodno namenska sredstva koja moraju da budu u funkciji Agencije, u funkciji Fonda, a to su mobilna sredstva, da ukoliko neka banka pukne krene sa isplatom depozita i štednje građana, kako građani ne bi bili oštećeni.Tu se dešava jedna paradoksalna stvar. Vlasnici banaka pretežno su fizička lica, to su privatne banke maltene u dobrom delu i celokupno njihovo poslovanje jeste na nivou privatnog nekog biznisa. Onda se postavlja pitanje – a zašto država garantuje preko Agencije? Ona mora da garantuje dokle god ima ovu vrstu devizne politike i ovakvog načina obezbeđenja deviznih rezervi Republike Srbije. U pitanju je 14,5 milijardi evra. Budite oprezni da ne dobijete šut kartu od Svetske banke, zašto nenamenski koristite sredstva po projektu za sanaciju naše Agencije za osiguranje depozita. To je ta opasnost.Mi smo sa dva amandmana na član 1, prvi – da se taj član briše, drugi – da usmerimo na kratkoročne hartije od vrednosti hteli smo da vam skrenemo pažnju, u ekonomiji Srbije nešto nije u redu. Zar je moguće da najveći prinos na tržištu kapitala daju dužničke hartije koje emituje Republika Srbija? Zar je moguće? Da vam skrenemo pažnju da je velika opasnost za ekonomiju, finansije i uopšte sistem u Srbiji prevelika likvidnost banaka. Naše banke nemaju gde da plasiraju svoja sredstva. Zato, da ne bi izgubili na supstanci, da ne bi pobegli sa ovog tržišta, država emituje hartije od vrednosti, daje im velike zarade, velike kamate, veliki prinos i na taj način primorava, moli, da ostanu u Srbiji, jer se platni promet danas nalazi kod banaka, nema ga više SDK. Budite oprezni. Ja mislim da od ovih dopuna ova dva zakona potencijalno imamo veću štetu nego što se može pojaviti bilo kakva korist. Zahvaljujem, gospodine Krasiću.Na član 1. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je prihvatio ovaj amandman na sednici nadležnog odbora, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, na Odboru smo razmatrali ovaj amandman koji govori o tome da se ograniči određeni deo deviznih sredstava koji će biti praktično stavljen u funkciju i zbog toga da bi se povećala praktično likvidnost samog tog fonda, ali i potencijalni rizici koji, naravno, u određenim uslovima mogu da uvek budu. Zbog toga je na Odboru za finansije ministar prihvatio ovaj amandman Odbora i ovom prilikom vam se zahvaljujem. Stoga pozivam sve kolege da ovaj amandman prihvate. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Tomić.Kolega Đurišiću, vi želite po ovom amandmanu? Izvolite. **Marko Đurišić** Mislim da ovaj amandman pokazuje da ove izmene zakona nisu tako jednostavne i tako benigne kao što se ovde u prethodna dva dana predstavljalo, da mi imamo jednu jednostavnu situaciju da je zbog poremećaja na međunarodnom tržištu kapitala, negativnih kamata tamo gde držimo sredstva Agencije za osiguranje depozita zbog čisto ekonomskih razloga bolje da kupujemo

Očigledno je da je neko sugerisao da takav način upravljanja nije dobar, odnosno ako bi se sva sredstva, tih 380 miliona, koliko tamo postoji, na ovaj način iskoristila da bi to poslalo jednu lošu poruku i značajnije uticalo na domaće tržište hartija od vrednosti.Onda se ovde stavlja u zakon jedno ograničenje, da samo jedna četvrtina novca može na taj način da se iskoristi, što je vrlo neobično kada čitate ovaj zakon da u zakon stavljate jedno ovakvo ograničenje. Čemu onda upravljački organi te agencije, ako je obrazloženje da je to da bi se ispoštovao osnovni princip diverzifikacije? Znači, neko upravlja ovim fondom u ime Republike Srbije i ovim sredstvima i za to dobija, verujem, pristojne plate. Sada ih mi ovde ograničavamo i učimo ih šta je to osnovni koncept diverzifikacije. Hajde onda zakonom da propišemo sve, koliko sredstava treba da bude u dinarima, koliko sredstava treba da bude u devizama, u kojoj valuti, kod kojih banaka, da sve stavimo u zakon i nam uopšte ne trebaju upravljački organi Agencije. Mislim da ovo govori da ovo nije tako beznačajna promena i ovo što je govorio gospodin Krasić i druge kolege poslanici, da su očigledno drugačije namere predlagača od onih koje su nam ovde predstavljene u prethodna dva dana.Zato smatram da ovaj amandman, kao i ceo ovaj zakon ne treba da se prihvati. Hvala. Zahvaljujem, kolega Đurišiću.Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica dr Aleksandra Tomić.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? Izvolite.

navela kao razlog za prihvatanje amandmana.Naime, po amandmanu koji treba da bude prihvaćen ili je prihvaćen brišu se reči: „dok traju te okolnosti“. Znači, Vlada je predložila ovde da izuzetno, kako počinje ova izmena, u okolnostima poremećaja na tržištu kapitala, znači izuzetno može da se krene sa ovom aktivnošću, ali je na kraju stavila da to mora da se završi dok te okolnosti traju.Sada ovde imamo prihvatanje amandmana da se taj deo briše, što znači u prevodu, u načinu funkcionisanja ove vlasti prethodnih pet godina, da će to da traje unedogled, ne izuzetno, dok traju okolnosti, nego dokle god predlagač, odnosno u ovom slučaju, ako se usvoji ovakav zakon, dokle god se smatra da je to potrebno, a ne dok traju okolnosti. Da nije samo jezička stvar u pitanju, onda bi se prihvatio verovatno i amandman koji su podnele kolege iz poslaničke grupe LDP i LSV, koje su isto imale samo jednu jezičku izmenu, da se briše ova reč „izuzetno“.Ponavljam, nije očigledno ovde toliko benigna stvar i toliko jednostavna. Ovde je namera neka druga, namera da se očigledno sve veći problem popunjavanja i nepronalaženja sredstava za smanjenje deficita pronađe i u ovim sredstvima, to je problem. Zato je ovaj zakon loš i mi ga nećemo podržati. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri i kolege poslanici, pre svega ideja ovog amandmana je bila da se ne ponavlja deo koji se odnosi uopšte na poštovanje okolnosti. Zašto? Zato što sam zakon i izmene koje se odnose počinje trenutkom stvaranja takvih okolnosti da bi funkcionisala uopšte ova izmena. Šta to znači? To znači kada se stvore određene okolnosti, odnosno kada su negativne kamatne stope, to je trenutak kada treba suštinski da počne da funkcioniše ovaj zakon, da kada su u pozitivnom efektu imamo mogućnost da upravljamo hartijama od vrednosti kao država, zarađujemo nešto, da tada počinjemo ceo taj postupak, uz saglasnost Narodne banke Srbije.Znači, Agencija za osiguranje depozita ne može ništa, ukoliko ne radi to zajednički sa Narodnom bankom Srbije, ceo taj posao. Ukoliko kažemo da dok traju te okolnosti, onda možemo da dovedemo do toga, da onaj ko je započeo ceo taj postupak, a dođemo do trenutka kada se okolnosti prekinu, dolazi u situaciju da neće moći praktično da završi sav postupak, kada je u pitanju trgovina hartija od vrednosti. Zbog toga suštinski je upravo ova formulacija – dok traju te okolnosti treba da se izbriše, zato što decidno se daje mogućnost da se posao zajednički obavi između Agencije i Narodne banke Srbije, a uz poštovanje svih učesnika na tržištu kapitala. Hvala.

onog trenutka kada nemate negativnu kamatnu stopu, onda nemate izuzetne uslove da plasirate finansijska sredstva u visini prethodnog amandmana do jedne četvrtine u hartiji od vrednosti koji izdaje Narodna banka Republike Srbije i koje su obveznice Republike Srbije, do jedne četvrtine.Samo da pojasnim, gospodin je u pravu kada govori da smo doneli amandman za visinu da bude do jedne četvrtine, zato što smatramo da to ima veze sa ročnošću, pre svega, naših dugova, naših obaveza koje imamo, osiguranja koje postoji.Pretpostavljamo, da je veliki deo novca u našem bankarskom sistemu, ustvari, u evrima. Jedan deo i u dinarima, jedan deo je u dolarima. Mi nemamo problem sa finansijskim sredstvima, koje plasiramo po osnovu osiguranja preko Narodne banke u dinarima, jer ih plasiramo u hartije u vrednosti, po 5, 6 u dinarskoj vrednosti, odnosno 2% se one prodaju kad su u evrima.Imamo problem sa evrima koje plasiramo izvan granica Srbije i zato smatramo da je ta jedna četvrtina dovoljan razlog da sačuvamo kapital, a istovremeno ne dolazimo u zonu rizika da nam sredstva koja su, po osnovu osiguranja depozita, iz Narodne banke plasirana, dođu u problem likvidnosti.Znači, nikako ne želimo da ugrozimo primarnu funkciju osiguranja depozita, a to je likvidnost i zato smanjujemo, manje-više ovaj iznos na jednu četvrtinu. Niste razumeli.

o čemu smo već nekoliko dana govorili i mislim da je ministar Vujović u raspravi u načelu, vrlo, na jedan izuzetno kvalitetan način, razumljiv svima i čitavoj javnosti objasnio razloge za donošenje ovog zakona, a pre svega sa stanovišta toga da je ovaj zakon u funkciji da čuvamo, da kažem, esenciju tih sredstava koja se nalaze, kao sredstva Fonda za osiguranje depozita, da usled svih ovih globalnih parametara, vezano za kamatne stope ne gubimo na materiji, da održavamo likvidnost, da umanjujemo rizike i kao takav ovaj zakon, ja verujem da treba da dobije podršku u ovom parlamentu.Kada su u pitanju onih 25%, naprosto tu nema nikakve teorije zavere, niti je treba u svemu tražiti. Ponavljam, u skladu sa amandmanom, taj amandman je izanaliziran i sa stanovišta diversifikacije i smanjenja rizika, on je kao takav kao takav prihvatljiv.Kada su u pitanju reči – dok traju te okolnosti, reč je čisto, da kažem, vrdingu, jer nema potrebe da ove reči stoje, jer su u potpunosti u kontradiktornosti, sa samom ročnošću hartija od vrednosti koja definiše to pitanje, kao što to pitanje definišu negativne kamatne stope koje su ključni element, zbog čega se i pristupilo izmeni ovog zakona. Zahvaljujem ministre.Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Moram da skrenem pažnju. Ovde se nepravilno koristi pojam – negativna kamata. godine, u EU promovisan je princip negativne kamate. Zašto? Da bi se sprečile malverzacije na finansijskom tržištu, gde kreditna institucija pozajmljuje kreditnoj instituciji. Kada se pozajmljuju ta sredstva, onda su uvedene kamate koje se plaćaju. To je negativna kamata. Ovde nije ta situacija, država je uzela kredit i ona plaća Svetskoj banci kamatu, a Agencija za osiguranju depozita, sredstva Fonda za osiguranje depozita drži na depozitnim računima, koje po zakonu mora da ima kod Narodne banke Srbije. Nema negativnog poslovanja Fonda. To je ta zamena teze o kojoj vi pričate.Kada se sredstva Fonda devizna plasiraju negde u inostranstvu radi čuvanja, onda ona potpadaju pod ovo, da kreditna institucija radi sa kreditnom institucijom. Toga nema od 2007. godine, kad je Agencija pretrpela gubitak 11,8 miliona dinara, zašto? Zato što je poslovala sa hartijama od vrednosti Nemačke države.Vi imate problem, kako do 400 miliona evra, koja su na depozitu kod Narodne banke, ubacite za finansiranje deficita, jer ne možete više da obezbedite sredstva na drugi način. Kasnije ću vam čitati sva vaša zaduženja. I povodom KVF i povodom ovih drugih stvari, da vidite koliko ste opteretili Srbiju, nekontrolisanim zaduživanjem. Ne vi i vaši prethodnici i svi oni koji od 2000. godine streme ka EU po svakoj ceni, ne birajući koliko će to da košta.

se obriše stav 2. i da zakon ne stupi na snagu, jer smatramo da je zakon loš, odnosno da ova izmena nije valjano obrazložena i da postoje neke skrivene namere. Ja nisam bio ubeđen, ni od strane gospodina Vujovića prošle nedelje, ni danas od gospodina Antića, kao predlagača, da se radi samo o ovome o čemu se priča. Zato nam daju za pravo i ova dva amandmana, koji izgledaju kao da su došli iz Narodne banke, koja nije ni druge institucije, pošto je zakon po hitnom postupku bio u mogućnosti da se upozna sa rešenjima koja se ovde predlažu i o kojima mi raspravljamo i zato smatramo da je loše usvojiti ovakvo rešenje da je trebalo malo još o tome razgovarati, jer kao što smo čuli, ova pojava negativnih kamata, ako tako laički zovemo, nije se desila pre nedelju ili dve dana, nego pre dve i po godine. Ako je trebalo reagovati, sigurno je trebalo reagovati, ali u ovih nekoliko dana, za normalnu zakonsku proceduru i raspravu je nešto što je trebalo.Ono što je posebno zanimljivo kod ovih amandmana, na član 2. je kada se predlaže da, eto kao računajući da je potrebno da zakon hitno stupi na snagu. U ovom zakonu se to od strane predlagača ne prihvata, pozivajući se na smisao člana 196. stav 4. Ustava. Voleo bih da Vlada ima dosledan stav i da po drugim zakonima, a gotovo pravilo je obrnuto, da zakoni stupaju na snagu narednog dana od dana usvajanja u parlamentu, ne osam dana kako kaže član 196. da to važi za sve zakone. Ako smo danas kao čestitku predsednici, imali ovde pozdrave od strane poslanika i po neki cvet, a mi smo jednom predsedniku suda usvajanjem zakona po hitnom postupku u izmenama roka za stupanje na snagu, produžili radni vek, i da takve stvari se više ne dešavaju. Da ovaj parlament počne da radi poštujući svaki put Ustav i zakon, tako da zakoni ne stupaju na snagu odmah, sledećeg dana po objavljivanju, nego u ovom roku od osam dana.Ali, pozivam Vladu i predlagača da ovo odbijanje ovog amandmana dobro pročita i zapamti. I svaki put da pročita član 196. Ustava, kada dođe ovde sa nekim predlogom zakona koji treba da stupi na snagu sledećeg dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala, još jednom i opet kratko, još jednom.Da se ne prihvati predlog da se obriše član 2, ni ovaj ni bilo koji drugi, zato što smatram da nam zakon koristi i da nam treba. Uostalom, nije ni sam predlagač amandmana imao zamerke ni na šta, osim na to da mu nije bilo jasno koje su to specijalne okolnosti, bar je tako naveo u svom amandmanu. Pa pošto to piše, verujem da je do sada to utvrdio.I naravno, nije nikakav razlog niti argument priča o nekakvom predsedniku suda. Pretpostavljam da se tu mislilo na one predsednike sudova koje je žuto preduzeće predlagača, ali ne samo njega, 2009. godine lično preporučivalo i pečatom opštinskog odbora preporučivalo za dalje.To danas nije tema, ali kad se kaže, treba dobro pročitati nešto. Uostalom, to je pitanje obrazloženja amandmana i usmenog obrazloženja koje smo čuli sada. Ne bi bilo loše, da se ne bi podnosili ovakvi amandmani, dobro pročitati predlog zakona. Hvala lepo.

ulazim u nepotrebne polemike i da remetim efikasnost rada parlamenta, ali moram da pročitam, zbog poslanika koji na tu temu diskutuju, obrazloženje i objašnjenje pojedinih rešenja koja imate u materijalu koji ste dobili: „Članom 1. Nacrta dodaje se novi stav u članu 7. Zakona o osiguranju depozita tako što se u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka predviđa mogućnost ulaganja deviznih sredstava fonda i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije“.Uvaženi poslanici, nisam ja izmislio formulaciju negativne kamatne stope, niti je to moja interpretacija. To piše u materijalu koji ste dobili. A da negativna kamatna stopa na depozite kod stranih banaka postoji, pa ja mislim da to

koliko je po tom osnovu došlo do gubitka kod Fonda za osiguranje depozita i koliki bi prihod Fond ostvario da je to urađeno na način na koji je to propisano zakonom. I to je ono što nas motiviše za ovakav zakon i ja apsolutno imam poverenje i naprosto molim da i Skupština ima poverenje na jedan apsolutno profesionalni pristup koji Ministarstvo finansija ima u ovom slučaju, kao i čitava Vlada, uzimajući u obzir najbolje interese Republike Srbije. Jer, ništa nas drugo ne motiviše, ljudi, valjda je to jasno.

i pokušava da nam objasni kako se vodi računa o sredstvima i kako smo neka sredstva izgubili i kako smo propustili da ostvarimo neku dobit, a sada će se to sve ispraviti. Ali, onda se postavlja pitanje i onda smo trebali u diskusiji da govorimo – a šta smo čekali? Ako su se negativne kamatne stope pojavile početkom 2015. a sada je maj mesec 2017. godine, znači, šta je za te dve i po godine onda rađeno i čija je odgovornost što smo napravili neki gubitak, odnosno što je propuštena prilika da se napravi neka da priznam da je prepodnevna rasprava ličila kao da je septembar 2013. godine, kada se rekonstruisala Vlada, u jednoj od mnogih reinkarnacija. Ali, ako vam je to argument, pa šta je onda rađeno dve i po godine? I zašto onda hitan postupak sada, u roku od sedam dana da se zakon usvoji, očigledno bez konsultacija sa Narodnom bankom Srbije? Jel tako? Stižu ovi amandmani koje želite da usvojite.Znači, niste rekli kompletnu istinu, a sada se hvalite ovde da postoje jasno neki podaci. Zašto ih niste stavili u obrazloženje zakona? Kako ja kao narodni poslanik da znam te podatke? Ovde smo čuli neke podatke od drugih kolega narodnih poslanika, koji ne znam kako su dobili te podatke. Ali, očigledno da svi poslanici nisu ravnopravni. Doduše, to stalno ovde viđamo.Ako mi nismo mogli da dobijemo, kao i svi poslanici, te brojeve, postoji zakon, njegovo obrazloženje i sve te brojeve za koje tvrdite da postoje, trebali ste da nam date, pa da imamo argumentovanu raspravu. A ne ovako – vi znate.

postoje sva mišljenja Narodne banke Srbije i da nije dobro da takve stvari ovde navodimo, a nisu apsolutno tačne. Ne postoje bilo kakva razmimoilaženja po ovom osnovu sa Narodnom bankom i ponavljam, ona je dala svoja mišljenja. Kao što nije tačno ni da je to sve počelo 2015. godine, već je svoj je svoj talas imalo 2016. godine, a ovaj predlog zakona je rezultat analize pokazatelja koje smo imali na kraju 2016. godine.Uz uvažavanje svih ovde potreba da politički se konfrontiramo, uglavnom sve stranke su makar u nekom periodu učestvovale u vršenju vlasti i znaju kako proces od prepoznavanja neke činjenice do same zakonske regulative koja tu činjenicu rešava, koliko vremena je potrebno. U krajnjem slučaju, mi smo mogli da prepoznamo konkretne efekte tek na kraju 2016. godine. Sada je maj 2017. godine i zakon se nalazi pred poslanicima. Zahvaljujem.Po amandmanu reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Pitanje za gospodina ministra, s obzirom na maločas iskazanu tvrdnju o tome da je zakon savršeno, profesionalno pripremljen, pažljivo odmeren i da mi, poslanici koji imamo primedbe, sa amandmanima ili bez, to ne razumemo.Ja vas pitam koja verzija je profesionalna, ona koja je poslata ili ova koja je izmenjena amandmanima, pošto smo amandmanima ključne odredbe ovih malo članova izmenili? Na čega je Narodna banka dala mišljenje, na prethodnu verziju ili na ovu koja je amandmanima izmenjena?Amandmanima je promenjen rok, promenjen uslov o izuzetnosti. U oba zakona imate da se amandmanima koje podnosi ili odbor ili poslanik, što je potpuno i legalno i legitimno, potpuno menja ono što je osnovni predlog izmena i dopuna i u jednom i u drugom zakonu.Dakle, zakonu.Dakle, ako u ime Vlade kao ovlašćeni predstavnik Vlade kažete da je zakon savršeno, profesionalno pripremljen, ja vas pitam koja verzija zakona i na koju verziju odredbi je Narodna banka dala mišljenje i da li je uopšte konsultovana?Nije ovaj zakon ni pitanje političkog folklora, niti je pitanje odnosa između političkih stranaka, ali jeste pitanje političkog folklora da ovlašćeni predstavnik Vlade tako mirno saopšti da je zakon besprekorno, profesionalno pripremljen i da taj zakon bude u ključnim delovima svojih odredbi izmenjen amandmanima poslanika. Ne može oba, ili je prvo ili je drugo.Odgovor da je Narodna banka imala i dala svoje mišljenje, koje ste dali narodnom poslaniku Marku Đurišiću, koji je postavio isto pitanje koje ja sada ponavljam,

ili na osnovni tekst izmena predloga zakona?Ne može da da mišljenje na oba, pošto nema kad da da mišljenje na ovaj drugi slučaj kada narodni poslanik ili kada Odbor za finansije podnosi amandman koji se onda usaglašava tako da postaje sastavni deo predloga zakona.O amandmanima koje je podneo odbor neće se glasati. Oni su postali sastavni deo predloga zakona. Nemam ja ništa protiv da vi pokušavate, javnosti radi, da govorite o tome da je to savršen predlog i da nema nikakvih izmena, ali to prosto nije u skladu sa činjenicama, nije u skladu sa onim što smo čitali kao osnovni predlog izmena i dopuna i sa ovim kako je zakon već promenjen.U danu za glasanje samo ćete glasati protiv ili nećete uopšte glasati, ne vi, ministri ne glasaju, ali narodni poslanici neće glasati, neće se izjašnjavati o amandmanima narodnih poslanika za koje su odlučili da ih ne prihvate.Nije dovoljno ozbiljno i nije dostojno, ja mislim, naše zajedničke uloge pri donošenju zakona, da se tako olako daju izjave o profesionalnom pisanju zakona i o mišljenju Narodne banke, jer ćemo o posledicama lošeg rešenja u oba zakona zajednički snositi posledice. Zahvaljujem.Reč ima predstavnik predlagača ministar Aleksandar Antić.Izvolite. **Aleksandar Antić** Pre svega, ja zaista nijednog trenutka nisam rekao da narodni poslanici ne razumeju zakon, već sam samo apelovao na poslanike da budu na stanovištu da je Ministarstvo finansija i Vlada ovaj zakon pripremila sa stanovišta sagledavanja najboljeg interesa za Republiku Srbiju. To sam želeo da prenesem kao neko svoje mišljenje. Apsolutno, ne daj Bože, da ja ulazim u kvalifikacije načina na koji poslanici određeno zakonsko rešenje shvataju ili prihvataju.S druge strane, mislim da nije dobro ovde stvarati jednu potpuno pogrešnu sliku da je amandmanima izvršena neka kapitalna izmena predloženih rešenja. Pod prvo, ovo rešenje ima samo jednu esenciju, koja je potpuno jasna i jednostavna, da se zaštitimo od posledica negativnih kamatnih stopa, a sve ostalo je neki fine tuning. Ja sam apsolutno srećan što je i parlament ušao u kreiranje ovog zakonskog rešenja kroz amandmane. Mislim da sam se sa pojedinim narodnim poslanicima i prethodnicima i složio u nekom prethodnom iskustvu kao ministra, da je dobro kada parlament prihvata amandmane opozicije. Ovde sada dovodimo na nivo da maltene se Vlada kritikuje što je prihvatila a ja verujem da je to dodatni kvalitet svega ovoga.Konačno, zaista ne razumem tu potrebu da se ovde sada pravi neka konfrontacija oko ovog rešenja između predlagača i Narodne banke.

ima najpre po amandmanu narodni poslanik Goran Kovačević.Izvolite. **Goran Kovačević** Imamo prilično jednostavnu promenu za svakoga ko želi da čuje, ali moramo da krenemo, gospođo narodna poslanice, od člana 8. Zakona o osiguranju depozita, koji kaže, citiram šta kaže u članu 8. – dinarska sredstva, znači imate dinarska sredstva i devizna sredstva u Agenciji za osiguranje depozita, u članu 8. se kaže da dinarska sredstva možete već sad po starom zakonu da ulažete u državne hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija. Problem nastaje u deviznim finansijskim sredstvima. Devizna sredstva su u problemu i zato donosimo zakon, zato što imate negativnu kamatnu stopu.Kolega stopu.Kolega kaže da se radi o kamati koju plaćamo. Jeste, u pravu je, to su sredstva koja nismo imali u Fondu za osiguranje, pa smo povukli kreditna sredstva i zato kao država iz budžeta plaćamo kamatu. Ali, nije u tome problem, to ne rešavamo, nego rešavamo negativnu kamatnu stopu, jer Agencija za osiguranje depozita preko Narodne banke mora da ta sredstva plasira, kao i sva sredstva Narodne banke, u druge banke koje imaju negativnu kamatnu stopu.Dakle, onda se vraćamo, kažete - rok. Rok nije promenjen. On nastaje onog trenutka kada krene negativna kamatna stopa i to vam kaže u zakonu i ništa se ne menja, traje za period negativne kamatne stope. Rok imate od trenutka negativne kamatne stope do kraja negativne kamatne stope, što je izuzetak, nikad se nije desilo ranije u istoriji.Što se tiče visine sredstava koja se koristi i koju menjamo, mi u primarnom zakonu nikada nismo rekli visina sredstava, nego smo ostavili mogućnost Narodnoj banci, odnosno Agenciji za osiguranje depozita da može jedan deo, u stvari, da može devizna sredstva, ne kažemo koliko, nismo rekli 100%, 50%, pa amandmanom menjamo na 25, nego smo rekli da može deo deviznih sredstava iz Fonda za osiguranje da preko Narodne banke plasira.Mi u Odboru smo smatrali da moramo da sačuvamo likvidnost i da je bolje da definišemo da maksimalni iznos tog plasmana bude 25% i da nije bilo amandmana, ko kaže da bi bilo više od 15, 20, 100%? Prosto, nije bila ostavljena mogućnost. Mi smo u smislu očuvanja likvidnosti samo preciznije definisali stvari.Ne bih se ja tako lako upuštao sa Odborom za budžet i njegovim amandmanima. Ipak tamo sede ljudi koji možda malo bolje razumeju, ne bih hteo da budem pretenciozan, od drugih odbornika, jer su po vokaciji tamo, u ekonomiji su. Tamo je i ministar Vujović, tamo su ljudi koji su i iz vaše stranke u tom Odboru. Nismo imali glasove koji su nam rekli da ovi amandmani koje predlaže Odbor za budžet nisu korektni.

Gospodine ministre, mi imamo različite definicije oko toga šta su značajne, a šta beznačajne izmene. Ako predlogom zakona, na koji je dala mišljenje Narodna banka, utvrdite da postoji rok, a onda ga amandmanom izbrišete, meni je to značajna izmena. Ako predlogom zakona ne utvrđujete četvrtinu, a amandmanom utvrdite, to je vrlo značajna izmena, što bi rekao moj kolega poslanik Vladimir Đurić, to je kao da u porodici kažete imamo dve hiljade evra za letovanje, pa na dan pred put kažete – nemamo, nego 500.Da 500.Da bude potpuno jasno na šta ja imam primedbu, daleko od toga da imam primedbu bilo koje vrste, na pravo odbora ili na pravo bilo kog poslanika da podnosi bilo koji amandman, ali imam primedbu na to da sa lakoćom kažete – profesionalan, savršen predlog zakona, koji je korenito promenjen amandmanima, i neka je promenjen, pravo Odbora za finansije, kao i pravo poslanika koji komentariše da mi kaže da ja ili neko drugi ko nije u Odboru za finansije ne znamo o čemu se radi. Pogrešna percepcija.(Goran

zgodno.Dakle, to je sve i legitimno i legalno, ali nije legitimno i legalno da nam kažete u ime Vlade da se to ne dešava, kada se dešava svima nama pred očima.Razumela sam ja šta ste vi meni kazali. I, kada se sluša između redova, što ja ne radim skoro uopšte, vrlo retko, ali ovo sada prosto ste proizveli da čitam između redova, hajde, nema veze šta se priča, imamo par rečenica da ih stalno ponavljamo, samo da prođe rasprava. To se tako ne radi. Ja to tako Ja to tako ne radim i osetljiva sam po ušima kad čujem da drugi ministri to rade. To poslanici mogu da rade, njihovo pravo, vaše nije. Znači, šta će poslanici da kažu jedni drugima ili vama, njihovo ustavno pravo, ali ako vas ja pitam na koje od rešenja koje je sada važeće ili na ono koje je bilo predloženo, Narodna banka ima mišljenje, onda nema ovlašćeni predstavnik Vlade prostora da mi kaže – to je minimalna izmena, prosto, nemate prostora.Da li ja podržavam zakon ili ne, da li ja znam više ili ne od kolege poslanika koji smatra da samo članovi Odbora za finansije mogu da diskutuju o tome, pri tome, ministra Vujovića sabira u člana Odbora za finansije što je bruka i sramota, pošto on član Odbora za finansije biti ne može nikako, ali dobro to je vaša volja, nemam ništa protiv, važno je da nam kao Vlada kažete zašto je beznačajna izmena o četvrtini sredstava i ukidanju roka? Ako je beznačajno, zašto ste je donosili? Ako nije beznačajna, da li je Narodna banka Srbije dala i na to mišljenje? Ako je Narodna banka dala taj sadržaj amandmana, zašto Narodna banka nije konsultovana o osnovnom predlogu izmena i dopuna? To je tema za raspravu ovog zakona zato što nedostatak svih odgovora proizvešće negativne posledice u primeni zakona.

radi.Agencija za osiguranje depozita raspolaže deviznim i dinarskim sredstvima koja se nalaze u Fondu za osiguranje depozita u bankama i u Fondu za zaštitu investitora.Predloženom izmenom zakona predviđeno je da devizna sredstva iz oba fonda mogu biti ulagana u devizne dužničke hartije od vrednosti koje emituje Republika Srbija. Originalno predloženom izmenom zakona na količinu deviznih sredstava koja će se ovako ulagati nije stavljeno nikakvo ograničenje. Piše Agencija može devizna sredstva iz stava 1. ovog člana ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije dok traju te okolnosti.Izbrisano je ovo „dok traju te okolnosti“. Misli se na okolnosti negativnih kamatnih stopa. Ministar Vujović je u raspravi u načelu rekao da smatra da je to pleonazam obzirom da se ulaganje u ove hartije predviđa u okolnostima negativnih kamatnih stopa, pa nema potrebe da piše „dok traju te okolnosti“.Međutim, sada ovim amandmanom se drastično menja investiciona politika Fonda, odnosno Agencije za osiguranje depozita. Dakle, umesto ulaganja deviznih sredstava u republičke devizne hartije od vrednosti, bez ikakvog količinskog ograničenja, odjednom nam preko vikenda stiže amandman gde se količina smanjuje za tri četvrtine.Dakle, predlagač je iskoračio četiri koraka, naprasno se vraća tri koraka nazad, a uz sve to radi se o meri za koju, iz obrazloženja predlagača, shvatamo da je zakasnela barem godinu dana, jer te okolnosti negativnih kamatnih stopa traju poprilično dugo, a uz sve to ovo se radi po hitnom postupku sa naprasnim, drastičnim promenama preko vikenda. Sada na kraju ne možete osporiti pravo poslanicima da im se stvori sumnja zašto se sve ovo događa i šta je zapravo bila namera sa ovim predloženim izmenama i dopunama zakona. Hvala.

neki narodni poslanici pokorisno primećuju da ne razumeju ovo što pričam, i to ne mislim na poslednjeg narodnog poslanika. Kada si u pokorisnoj varijanti da ne shvatiš, onda dođemo do tog zaključka.Mogu da se složim sa vašim prethodnim izlaganjem i manje-više se slažemo, ali je problem u jednoj stvari. U Predlogu zakona nigde ne stoji da Narodna banka treba da plasira 100% deviznih sredstava. To je samo razlika između mog i vašeg čitanja zakona. Nigde ne vidim, niti piše da Narodna banka treba da plasira 100% deviznih sredstava Agenciji za osiguranje depozita. Možda je to moglo da bude, možda je u percepciji trebalo da bude, ali definitivno to u Predlogu zakona ne stoji.Odbor za budžet, analizirajući, razmišljajući o finansijskoj situaciji, o finansijskim sredstvima koja se plasiraju kaže da bi bilo bolje da imamo limit koji je na 25% sredstava. Možda ga nikada nećemo iskoristiti, možda nikada nećemo plasirati sredstva, ali hajde ako donosimo predlog zakona, koji je za kratak vremenski period, dok traju negativne kamatne stope, da imamo i taj mehanizam zaštite likvidnosti, upravo zbog toga da bi sklonili od sebe pažnju.Vaše sugestije da ova sredstva treba da se koriste za pokriće deviznih obaveza koje je Narodna banka Srbije ili bilo šta drugo. Potpuno čist, korektan zakon koji kaže – ima vreme ograničenja, maksimalni iznos likvidnih sredstava koja će biti tu, samo je različito shvatanje, čitanje. Smatramo da u predlogu osnovnog teksta ne stoji 100% sredstava, vi kažete da ste tako shvatili, u redu po amandmanu. Izvolite. **Vladimir Đurić** Dakle, kada se priča o deponovanju i ulaganju sredstava, pravilo upravljanja rizicima je vrlo jednostavno, znale su ga i naše bake koje su govorile – kada se vraćaš sa pijace nemoj nositi sva jaja u jednoj istoj kesi. Nije ništa sporno. Nisam ni rekao da je zakon obavezivao Agenciju da ulaže 100% deviznih sredstava, ali je to omogućavao, jer nije nametao nikakvo ograničenje. Pitam – šta se preko vikenda dogodilo da odjednom mogućnost ulaganja 100% sredstava se pretvara u odredbu kojom se reguliše da ne sme više od 25? Zahvaljujem.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić.Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite. Ne bih sada o ovim jajima i korpi, ali bih rekao da sve ovo što smo čuli maločas takođe pokazuje razložnost našeg amandmana, odnosno da se i sam predlagač koleba između toga da li je stvar hitna, urgentna ili nije tako hitna i urgentna.Dakle, kada je upućivan ovaj materijal u Skupštinu, a to je, ponavljam, 12. maj ove godine i kada je ekspresno to stavljeno na dnevni red i panika

onda da primenimo ono što smo radili prošle nedelje kada smo glasali o Zakonu o sudijama, pa da stupi na snagu dan posle, kao što je kolega Đurišić ovde sugerisao. Kada je bilo tako hitno, pa je bilo 24 časa, zašto i sada nije tako hitno pa da se usvoji naš predlog? Ako je hitno, a bilo je hitno, jer smo videli da se odustalo, ministar finansija je sugerisao da se ne ide na javnu raspravu… Vidite, ta javna rasprava je ponekad komplikovana stvar, ali nekada javna rasprava omogućava da se neke od ovih nedoumica, koje sada vidimo,

podržati intenciju ova dva zakona, ali ne možemo podržati one zakone koji se tiču duga, jer smatramo da je to dodatno zaduživanje zemlje nezavisno od toga koliko je lepo obrazloženo. Mislim da je neozbiljno i da bi bilo bolje Vladi i predlagaču da se malo razmisli, promisli, a ne da tako odokativno idemo, te briše se, te dodaje se, te može sve, pa može samo do četvrtine. Kao da se Vlada sama plaši mogućnosti da da se Vlada sama plaši mogućnosti da može da raspolaže tim sredstvima, plašeći se zloupotrebe i na neki način sama sebe obuzdava ovim dodatnim amandmanom koleginice Tomić. Hvala.

ali posle obrazloženja koje sam čuo ne mogu da podržim ovaj amandman. U obrazloženju smo čuli o kvorumu. Kvorum čine svi poslanici, a ne samo poslanici određenih poslaničkih grupa. Koliko se ja sećam, on vrlo retko učestvuje u kvorumu. Možda bih podržao da nije bilo onih uplata iz Lutrije. Možda bih i podržao predlagača, ali s obzirom na obrazloženje i s obzirom da je pre podne rekao da lupetam što sam rekao da je Lutrija bila u gubitku, ne mogu da podržim ovaj amandman, a doneo sam dokaze da je posle takvih isplata raznim analitičarima Lutrija bila u gubitku 140 miliona 437 hiljada dinara. Dakle, ovo je dokaz, a gospodin predlagač amandmana je govorio kako ja lupetam kada sam izneo podatak da bi on i Lutriju upropastio i nakovanj pokvario, pa stoga ne mogu da podržim ovaj amandman. Hvala.

je ovo manir o kojem sam govorio. Pokušavam da govorim konstruktivno, argumentovano, a dobijamo ovu vrstu kvalifikacija, kao što je malopre bilo i sa kolegom Radulovićem.Prosto, činjenično govoreći, moram da vam kažem, svaki put kada moj uvaženi predgovornik, kome inače moje kolege okreću leđa, ne bez razloga kada govori,

zato pokušavamo da budemo konstruktivni. Dakle, svi podaci su potpuno izmišljeni, onaj je bio u dugu, pogledajte koje godine. Da, koje godine, gospodine Rističeviću?S druge strane, nije to tema, pričam vrlo konkretno o zakonu, vrlo konkretnim rešenjima, pokušavam da ih popravimo.

držimo, pošto je kamata nulta i negativna, onda da pokušamo da uvažimo preko naše države, preko naših hartija od vrednosti. To je pozitivna mera, to pokušavam da predložim, i da podržimo, uprkos onome što pojedini predstavnici vladajuće koalicije, koji se očito plaše konstruktivne rasprave, jer ne znaju šta bi sa njome i ne znaju šta bi ako se izgubi ova konflikta i ratna atmosfera u Skupštini, ne znaju šta bi radili.Dakle, podržavamo, pitamo se samo zašto je čas hitno, a čas nije hitno, to je moja dilema i moje pitanje za našeg predlagača. Da li je hitno ili nije hitno? Ako je hitno neka stupi na snagu odmah, kao što je stupio na snagu i Zakon o sudijama.

Lutrija nije bila u gubitku, pa posle kaže jeste bila u gubitku, pa pogledajte godinu. Znači, taj je već priznao da je obmanuo ovu Skupštinu.Takođe, kad neko ne može da ubedi, on pokušava da uvredi i da omalovaži kolegu, kao što je pokušao sa mnom.Rekao je takođe, da je samo podržavamo vašu stranku, a ovde je izborna lista od 6. maja 2012, broj dva je upravo prethodni govornik. Ko govori ovde istinu? Da li on želi da se istina zabrani, a rekao sam da nije tražio da se zabrani istina, i da nije tražio da se zabrani govoriti istinu o Narodnoj skupštini, glasao bih za ovaj amandman, ovako ne mogu. Hvala.(Đorđe

Radi građana Srbije koji sve teže i teže žive, kojima je ova Vlada smanjila plate, kojima je ova Vlada smanjila penzije, kojima je ova Vlada smanjila dnevnice, konkretno pitanje, mi se zadužujemo 45 miliona evra,

Za nedelju dana smo se zadužili preko 200 miliona evra. Zašto se zadužujemo, kada Vlada kaže da imamo suficit u budžetu? Konkretno pitanje, ako kući imate dovoljno šećera, nećete ići kod komšinice da pozajmite šoljicu šećera za kafu da skuvate, ili da kupite u prodavnici.

amandmanu reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Kao što sam rekao, gospodine Antiću, opredelite se da li je stalo ili nije stalo, da li je hitno ili nije hitno, ako je hitno usvojite naš amandman, ako nije hitno zašto ste gurali bez javne rasprave, pa smo sada ušli u ove probleme da morate da intervenišete, odnosno preko amandmana narodnih poslanika. To je To je suština.Što se tiče svega ovog drugog, mislim da javnost može da vidi i meni je po malo žao kada vidim neke konstruktivne predloge koji dolaze od strane vladajuće koalicije, a da neko misli da će dezavuisati opoziciju time što će na nju nahuškati pojedine predstavnike svoje, prosto se zna ko je za koga zadužen, ko je zadužen za gospodina Živkovića, ko je zadužen za mene, ko je zadužen za neke druge kolege iz opozicije, to ne pomaže. Dakle, to ne pomaže gospodo, i to vam neće pomoći.Morate se opredeliti pre ili posle, ako hoćete konstruktivnu raspravu ovde u Parlamentu, onda slušamo se, uvažavamo argumente kad vam se sviđaju, ne sviđaju. Ako ćete da se prepucavamo, vadimo fotografije i dosijee, polumontirane materijale i ostalo, onda od toga nema vajde, nema kvalitetnog rada i građani će vam svima pojedinačno suditi.Kao što nije u redu da se svaki argument koji dođe sa ove strane dočeka sa time koliko njihov predsednički kandidat ima procenata. To smo čuli nebrojano puta, uglavnom sam ćutao, nisam reklamirao ni Poslovnik, ni ostalo, ali često kolege iz vladajuće većine kao da nemaju drugog argumenta, nego kažu a koliko ste vi osvojili koliko ste vi osvojili glasova i koliko je vaš predsednik osvojio glasova. Koliko god da je osvojio, jedan glas da je, sami da smo, istina je istina, dva i dva je četiri, bez obzira da li kaže neko ko ima 0% ili neko ko kaže da ima 55 ili 60%.Ovde govorimo o tome, neke elementarne činjenice, dug raste, dug je rastao do pre godinu dana i to se ne može poreći. Neke stvari su urađene dobro, spreman sam da ih pohvalim, kao što rekoh, uprkos tome što pojedine kolege iz vladajuće većine sve čine da ovde stvore neku ratnu atmosferu, a onda jako negoduju kada opozicija reaguje na sličan način.Vi ste upozorili gospodina

te rasprave koje nemaju blage veze, ali doslovno rečeno blage veze nemaju sa temom, nego služe samo za, ne znam šta, neko zadovoljenje sujete i prikupljanje političkih poena. Prosto niste fer, i što je najgore, čak i danas, kada se trudite da budete najkonstruktivniji,

Tačno je da sam pustio kolegu Rističevića do jedan minut da priča van teme dnevnog reda, toliko i gospodina Milojičića, toliko i vas od sad.(Radoslav Milojičić: A mene nikada.)Potpuno ste ravnopravni.Reč ima ministar Aleksandar Antić. Izvolite. Zaista ne znam ko je za koga ovde zadužen, niti to pratim, niti to razumem do kraja, ali kao neko ko je bio u nekoliko mandata ovde poslanik, smatram da dobro razumem duh parlamentarizma.Imali smo raspravu o ovom zakonskom projektu u načelu. U toj raspravi u načelu uvaženi narodni poslanici, bez obzira da li dolaze iz vlasti ili opozicije, su izneli neka svoja razmišljanja i stavove na temu ovog zakona. Moj uvaženi kolega dr Vujović je u svom završnom razmatranju konstatovao da smo imali dobru raspravu, zahvalio se poslanicima na dobroj raspravi i konstatovao da iz te rasprave je čuo puno toga što kvalitetno može da utiče na samo zakonsko rešenje.Ne razumem danas ta pitanja zašto ste prihvatili amandman. Prihvatili smo amandmane zato što su ih dali narodni poslanici, i zato što oni poboljšavaju tekst ovog zakonskog projekta, niti sa željom da bilo šta u tome doživimo na bilo kakav pogrešan način. Narodni poslanici podnose amandmane, ako mi, kao Vlada, ocenimo da je neki od tih amandmana kvalitativno uticao na zakonsko rešenje, mi to prihvatamo, bez obzira da li dolazi od odbora ili od strane bilo kog pojedinačnog poslanika. Tu nema nikakvih prostora za teoriju zavere.Pošto ću krenuti moram kolegi Milojičiću da odgovorim. Prvo mi se ne zadužujemo, nego dajemo garancije za kreditne linije koje će vratiti „Elektroprivreda Srbije“ i „Elektromreže Srbije“.Zašto idemo na izdavanje tih garancija, pričali smo u načelu. Zato što su pod tim uslovima, kada dajemo državnu garanciju, uslovi kod KfW banke daleko povoljniji. Zašto EPS i EMS uzimaju te kredite?

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici nalazimo se na poslednjem amandmanu iz izmene i dopune Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, koji kaže, predlagač, da zakon treba da stupi na snagu osmog dana, umesto toga da se menja, da bude narednog dana. I postavlja se jedno osnovno pitanje predlagača u svom obrazloženju donošenje zakona ili nije žurba za ovakvo donošenje zakona, pa se vrši čak poređenje sa izmenama i dopunama Zakona o sudijama?Zbog građana Srbije mora se reći, izmene i dopune zakona sa sudijama su išle u paketu sa izborom novih sudija, izborom tužioca, i oni su vezani za određene svoje rokove i mandate i zbog toga su morali zajedno da idu, od narednog dana upravo kad su tekli izbori za određene sudije.Ovde je u pitanju izmene i dopune zakona iz oblasti finansija, koje nisu mogle da imaju javnu raspravu, jer bi onda došli na red tek, verovatno, u avgustu ili septembru. Znači, prema tome, bolje je bilo sada uraditi ovo izmenu i dopunu, staviti u funkciju određena sredstva sa kojima će država da prihoduje, nego dozvoliti da zaista ta sredstva doživljavaju određenu negativnu kamatnu stopu i da mi iz budžeta moramo da pokrivamo određene minuse. Znači, to je jedno.S druge strane, u načelnoj raspravi, nekoliko poslanika opozicionih stranaka su insistirali da se ograniče određena sredstva koja će staviti u funkciju trgovine državnih hartijama od vrednosti. Znači, sam ministar je na toj sednici hteo da napravi jedan ustupak i da izađe u susret takvim zahtevima i jednostavno je onda on pri kraju same sednice dao predlog, a nema drugih mogućnosti da bude usvojen amandman, osim ako je amandman odbora, dao predlog i rekao - izađite u susret na ovaj način određenim kolegama i usvojite ovakav amandman.Znači, zbog toga danas je gospodin Antić bio na sednici odbora kao predstavnik Vlade i ovakav amandman je prihvaćen. Tako da, uopšte nema razloga zbog čega govorimo o tome da amandman odbora nije na određeni način ili ruši sam koncept zakona, pri tome, mi sada se nalazimo na amandmanu o kome govorim, da on treba da stupi osmog dana po objavljivanju i da ovaj amandman da stupi narednog dana nije pod moranje da bude takav. Neki put je osmi dan, neki put je naredni dan. Verovatno da je bio narednog dana, rekli biste – a što je sad tako brzo, verovatno vam se nešto žuri, verovatno sad stoji iza tog zakona. Ne, ovde je po prirodi stvari ovako stavljeno da stupa osmog dana i ne vidimo uopšte problem u tome i mislim da je to jedini razlog zbog čega Vlada nije prihvatila ovaj vaš amandman.

Upravo je problem sa rokom stupanja zakona na snagu. To što ne postoje jasni kriterijumi kao što je prethodna koleginica govorila, nekad stupi osam dana po usvajanju, odnosno objavljivanju u „Službenom glasniku“, a nekad sledećeg dana. I ono što mi govorimo ovde stalno je da nema jasnog kriterijuma koji su to razlozi. Oni moraju tačno da budu navedeni. Ne možete vi u jednoj rečenici zbog potrebe da zakon hitno stupi na snagu da se ne bi desile negativne posledice tačka. Bez da kažete to koja je to negativna posledica. Bez da navedete razlog zašto se krši Ustav kada zakon stupa na snagu sledećeg dana. Pa, kad govorite o zakonu o sudijama, nije to zbog usvajanja nekih drugih odluka, nego zato što je sudiji Novici Petkoviću, onog dana kad je zakon stupio na snagu isticao mandat po prethodnom zakonu i da je zakon stupio na snagu posle osam dana, kako kaže Ustav, njemu bi prestala funkcija sudije i predsednika suda, ali ste vi trebali njega da nagradite.Onda kada je u pitanju neki Novica ili Perica ili ne znam ko, onda – sledećeg dana, a kada nema Novice, Perice, onda kažete – osam dana i to je problem, to što ne postoje jasni kriterijumi, što radite po vašem slobodnom nahođenju i zato smo mi protiv ovakvih rešenja. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. **Vladimir Orlić** Neću ja uopšte da raspravljam na temu da li treba jedan dan ili osam dana u ovom slučaju, ali zbog ovoga što se čulo malopre kada neko ovde kaže, a rekao je, da treba nešto da se dobro pročita, što ne pročita naprimer taj Ustav koji pominje, a što ne pročita recimo taj Ustav za koji kaže da će da bude prekršen, zamislite molim, ako nešto bude ne osam nego dan itd.Da li lepo taj Ustav predviđa da može i ranije? Predviđa, u kom članu znao bi onaj ko pita da je čitao, a šta je kriterijum i šta je merilo da li ovako ili onako, pa mišljenje Narodne skupštine. Može čovek da ne zna što šta, može i da ne pročita što šta, ali da sedi u Narodnoj skupštini a da ne zna da se mi izjašnjavamo na temu da li ima ili nema osnova za ranije stupanje na snagu to je vrhunski bezobrazluk, pored toga što je neznanje. Hvala. Poštovani predsedavajući, smatram da ste povredili Poslovnik u članu 107. dostojanstvo Narodne skupštine. Ovde se govorilo o tome da li poslanici nešto znaju ili ne znaju, da li su pročitali ili nisu pročitali i ja nisam u svom izlaganju nikoga uvredio govoreći šta zna ili ne zna, jer to nije tema i to nije način na koji ja smatram da diskusije treba da se vode.Govorio sam vrlo jasno o postojanju jasnih kriterijuma kada se donose neke odluke. To da Skupština može da donese odluke razne, to smo već viđali. Jedini kriteriju za donošenje odluka u ovoj Skupštini, ja nažalost moram da konstatujem, je zvonce. Ako ima zvonca, glasa se za. Ako nema zvonca, ne glasa se ili se glasa protiv.Molim vas da ne dozvoljavate poslanicima da vređaju druge poslanike, da govore da ja nešto ne znam ili da nisam pročitao. Ima puno stvar koje ja ne znam. Bogu hvala ne mislim da sam najpametniji, jedini i onaj koji sve zna, kao što to misli predsednik Vlade i njegovi obožavaoci, ali sam spreman da raspravljam o svemu pa i o tome da li postoje opravdani razlozi za stupanje na snagu nekog zakona u roku kraćem od osam dana, kako to kaže

zato što ste vi čak u jednom trenutku rekli da Narodna skupština krši Ustav. Valjda očekujete da neko od poslanika koji ne misli kao vi kaže nešto o

Poslovnik 103. stav 8. i biće kratko kao što zaslužuje da bude.Čisto preporuka, odmah kažem unapred, gospodine predsedavajući, apsolutno ne tražim da se glasa nego da razmislimo na temu. Ako ovde postoji poslanička grupa kod onoga koji je maloprem Poslovnik reklamirao, možda postoji, možda ne postoji, ne znam, teško je to ispratiti ovih dana, i ako je ostalo nekog vremena za dalju raspravu, ja predlažem da u skladu sa tim što predviđa stav 8. oduzmemo dva minuta zbog očigledne zloupotrebe. Ovo je malopre bila čista replika, potpuno bespotrebna. Dakle, neko reaguje na sopstvene reči, ne na moje, mislim da je to bilo očigledno i mislim da bi takve stvari trebalo sankcionisati utoliko pre što se koristi ne samo za zloupotrebu Poslovnika nego za dodatno davanje osnova da se mi ovde nad Poslovnikom i pravilima našim kućnim, koje imamo, zabrinemo.Zbog dostojanstva, između ostalog, kada se pominje ono zvonce i to je pre svega moja napomena svima ovde. Nismo mi krivi što ga neki uporno čuju. Uveren sam da nakon onoga što se desilo 2012. godine Borisu Tadiću zvoni u ušima sve do danas. Hvala lepo. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

Nataša Jovanović, Marinika Tepić, Zoran Živković, Vladimir Đurić, Marijan Rističević, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

Hvala lepo, koristim i onih pet minuta.Ovo su zakoni kojima država preuzima obaveze bez potrebe. Amandmani koje smo koleginica Tepić i ja dali imaju za cilj da pokažu srpskoj javnosti da je to potpuno nepotrebno. Zašto?Zato što u ovom zakonu i u sledećem, u ovom na 45 i u onom sledećem na 15 miliona država preuzima obaveze iz kredita, navodno povoljnih za neke poslove u EPS ili EMS, a iznos tih kredita je dramatično, dramatično i dramatično tri puta manji. Tri puta govorim dramatično manji, nekoliko stotina puta u odnosu na ekonomski potencijal ta dva privredna subjekta.Imamo hvalospeve u u poslednjih nekoliko meseci, a i ranije da EPS radi fenomenalno. Čuli smo iz nekoliko izvora, vrlo neproverenih i do sada lažljivih, ali ipak se ponovilo sa vrha vlasti da dnevno na računu EPS ima 400 miliona evra, 500 miliona evra, da je to firma koja je likvidna do bola, da je to savršeno stanje. Zašto onda EPS uzima, pošto je sada taj zakon na dnevnom redu, zašto uzima kredit od ove nemačke banke i zašto država mora da garantuje za

To je potpuna besmislica. Ako jedna porodica ima dovoljno para da kupi usisivač, naravno da će ga kupiti za keš jer je to povoljnije nego da uzme kredit. To je svima jasno. Nema nikakve potrebe. Naravno da postoje poslovi koji nisu profitabilni, koji moraju da se rade u privrednim subjektima koji nisu tako uspešni kako se ovde tvrdi za EPS i onda su nužni krediti. Posebno tamo gde ta ulaganja nedoprinose novim profitom, razvojem kompanije.Ovde, ako na računu svaki dan kao što kaže predsednik Vlade i još neko ovde, ima 500 miliona evra, zašto bi uzeo kredit od 45 miliona? Potpuno besmisleno. Zašto to mora da se uzme od strane banke? Zbog povoljnih kredita? Nemojte da pričate. Svaka država iole stabilna može da uzme kredit koji je bruto ispod 1% i tu nema nikakve sumnje. Kod bilo koje banke. Kod Komercijalne banke, kod neke druge srpske banke, kod srpskih banaka čiji su osnivači stranci ili bilo gde.Godine 2003. kada je tadašnja Vlada Srbije uzimala kredit za otkup od Italijana dela Telekoma koji je u 90-tim prodat u bescenje, kamata je bila nešto preko 0,5%. Prema tome, valjda je sada nešto stabilnije. Ako nije, onda to nije to tako savršeno stanje i da vidimo onda zašto moramo da uzimamo kredite.Da vam kažem šta se sve priča o EPS. Kaže se da ima 36.000 radnika, što je tačno, da je godišnja proizvodnja negde oko 35 milijardi kilovat časova električne energije. Češka kompanija „Čes“ koja se bavi istim poslom proizvodi godišnje 60 milijardi kilovat časova, skoro duplo više i ima 26.000 zaposlenih. Ako uporedimo te paralelne kriterijume, to znači da EPS trebao da ima manje od 13.000 zaposlenih, a ne 36.000. Definitivno je da je bar jedna trećina sada višak. Šta se preduzelo da se tu nešto reši?Usput, pošto ima za bar 30% veći broj zaposlenih od

120.000 dinara bruto plate. Znači da je skoro 1.000 evra bruto plata. Znači da je mesečni platni fond od 36 miliona evra u toj kompaniji. To znači da od jedne plate mogu da isfinansiraju sve ove poslove, nešto malo preko toga. Da ne računamo materijalne troškove koji idu preko toga.Da vas podsetim da smo jedna od retkih, ako ne i jedina država u ovom delu sveta koja ima akcizu na struju. Akcizu imamo na cigarete, na alkohol, na verovatno neke parfeme, ali nisam siguran za to, možda za neke luksuzne stvari, ali ne za nešto što je neophodnost 21. veka, a to je struja. Ne, ovde imaju i te akcize.Inače da obavestim srpsku javnost, ta akciza godišnje donosi 140 miliona evra za EPS na nula potrošnji, bez bilo kakvog ulaganja. Znači od četvrtine akcize koja se uzima od građana Srbije EPS može sam da finansira sve ovo, pardon, nešto malo više, od jedne trećine. Nenaplaćenost potraživanja u EPS je preko 15%. To nije posledica onoga što neki govore kao laž da su neki neodgovorni ljudi 90-tih godina, kao recimo ja, pozivali na ne plaćanje struje, što je potpuno netačno, nego zato što se prašta struja. Velikim uspešnim firmama u Srbiji kao što je Železara Smederevo, čini mi se strani investitor, RTB Bor, Srpska fabrika stakla Paraćin gde smo imali nekog investitora sa crvene Interpolove poternice Bugarske. Zašto se ne naplaćuju te stvari?Imamo gubitak na mreži u EPS preko 25%, što je za 30% više od bilo koga u našem okruženju. Zar nema nekih uslova da se to smanji pa da se iz tih sredstava finansira sve ovo? Ne, ovde je samo – eto to je nemačka banka, ako je nemačka banka svi treba da pozdravimo i da kažemo to je najbolje na svetu i država treba ponovo da preuzme odgovornost za taj dug. Da li će EPS da vrati to ili ne, neću uopšte da ulazim u tu priču. Nema nikakve potrebe da mi trošimo vreme danas u u raspravi o ovoj temi, niti da se EPS zadužuje kod bilo koje strane banke, niti da država daje garanciju za to. O EMS da ne govorim.EMS je spejs šatl, to kum može da vozi, a kamo li neko ko se razume u u tako nešto. Prema tome, pozivam vas da povučete ovaj zakon, da se neophodni radovi u EPS i EMS završe iz naših potencijala, bilo da je to potencijal samih tih privrednih subjekata, bilo da su to potencijali potencijali domaćih banaka koje će vam dati, a raspitao sam se, isto ovako dobre uslove kredita bez garancije države.

ni ministri, ni poslanici koji su se izjasnili da će podržati predlog ovog zakona nas radikale nisu ubedili da ovaj zakon uopšte ima smisla.Ministri su pogotovo pokušali da nekako obrazlažu ovaj zakon pod nekakvim velikom tajne, očigledno je da se želelo od javnosti sakriti neke činjenice. Mi ćemo, govorili smo to i u petak i danas ćemo nastaviti kroz amandmane, upravo javnosti da skrećemo pažnju šta zapravo znače ovi zakoni. Član 1. Predloga ovog zakona i javnost to treba da zna, podrazumeva novih 45 miliona evra duga.Kada duga.Kada smo to govorili u načelnoj raspravi, onda nam je ministar objašnjavao da to nije dug, to je garancija za nekih 45 miliona koje ćemo mi možda uzeti, a možda i nećemo uzeti, zavisi da li će nam trebati. Ali, ono što takođe javnost treba da zna jeste da, uzeli ili ne uzeli ova sredstva, država Srbija mora za to da plaća kamatu.

javni dug Srbije je 69,2% učešća BDP i to prelazi 50% predviđenih Zakonom o budžetskom sistemu, a nama Vlada u obrazloženju zbog čega ne prihvata ovaj amandman kaže da član 1. nije u suprotnosti ni sa jednim zakonom. Evo, mi kažemo da jeste i napisali smo to.Takođe smo rekli da nije moguće da na ovaj način donositi zakone, zato što ste i sami u obrazloženju rekli da je Vlada zaključkom od 23. februara 2017. godine potpisala garanciju za ovaj iznos sredstava sa ovom Nemačkom razvojnom bankom. Ja sad pitam vas šta bi se desilo sa tom Vladinom garancijom i sa tim potpisom, da se nekim slučajem, recimo, ne usvoji ovaj zakon, da se od februara do danas nešto promenilo i da se zakon ne usvoji? Šta bi onda bilo sa tom već potpisanom garancijom? Ko bi bio odgovoran što je potpisao nekakav dug od 45 miliona evra?Dalje, pitanje na koje nismo dobili odgovor, a pitali smo to ministra Vujovića, odnosi se takođe na ovaj član prvi, a bogami i na ceo zakon, zakon, tražili smo da nam se pokaže ovaj ugovor. Ovaj ugovor, koji je već potpisan, trebalo je da bude sastavni deo obrazloženja Predloga ovog zakona. Zato što nas u SRS veoma interesuje ko je bio posrednik za zaključivanje ovog ugovora? To nas zanima zato što je za posredovanje dato oko pola milijarde evra, konkretno 470 hiljada evra 470 hiljada evra za posredovanje sa ovom Nemačkom razvojnom bankom.Sa druge strane, vrlo često se Aleksandar Vučić pre svega, a i ostali članovi Vlade, u medijima hvali hvali nekakvim prijateljskim odnosima sa Angelom Merkel, prijateljskim odnosima sa Nemačkom. Jednom se čak zaneo, pa je rekao da je Nemačka Srbiji tradicionalni prijatelj, i to je taman rekao negde u vreme obeležavanja godišnjice u Šumaricama. Ako je to zaista tako, zašto onda naša Vlada, a Skupština će to verovatno sutra usvojiti, zašto mi onda činimo Razvojnoj banci Nemačke, zašto nam to nemačka država nije pomogla?Dakle, ovo nema nikakve veze, takođe radi javnosti, javnosti, ovo novo zaduženje nema apsolutno nikakve veze sa nekakvim ekonomskim, privrednim i ne znam kakvim odnosima između Nemačke i Srbije. Ovo je prilično čudan odnos i prilično pod velom tajne, što sam već rekla. Zaista insistiramo, ministar Brnabić svakako ne može verovatno ni da nam odgovori na ovo pitanje, pogotovo ne može da nam pokaže taj ugovor, ali mi smo to tražili od Vujovića i bilo bi dobro da je danas ovde, možda bismo u ovoj raspravi u pojedinostima mogli neke stvari pomalo i da razjasnimo. Hvala. Zahvaljujem. Osnov replike je pominjanje predsednika stranke i bilo je pitanja, jel tako?Što se tiče odnosa Srbije i Savezne Republike Nemačke, mislim da je potpuno bespredmetno da mi ponovo ovde onima koji prosto nisu zainteresovani za to, a da jesu saznali bi vrlo lako, objašnjavamo koji je nivo saradnje između dve države, koliko je to značajno za Srbiju i koliki je, recimo, broj ljudi u ovoj zemlji zaposlen zahvaljujući upravo investicijama koje dobijamo, koliko nam znači politička podrška i zašto u Srbiji jesu, ali iskreno jesu važne te evropske integracije koje neko ovde kudi u svakoj prilici koju dobije, a pitanje je koliko je samo u tome iskren. Na to ćemo se vratiti na samom kraju.Pitanje da li je zaduženje ili nije zaduženje? Nije, jer je reč o davanju nekih garancija. Da li je neko izašao Srbiji u susret? Još jednom, potpuno bespredmetno, hajde dajte nađite bolji uslov od 0,8% kamate godišnje. Neka neko objasni, neka dokaže na bilo koji način da to nije povoljno i da to ne predstavlja dobar aranžman za ovu zemlju. Ako to jeste posledica dobre saradnje, dobre komunikacije i međusobnog uvažavanja između Srbije i de fakto najznačajnije evropske zemlje danas, šta tu onda ima nekome da ne bude jasno?Naravno, ovo je opet prilika za još malo priče po sistemu – hajde da iskoristimo vreme, ali koliko je to zaista iskreno i koliko je to realno prosudiću na osnovu toga od koga dođe. U konkretno ovom slučaju, ja cenim kada dolazi od strane onih koji su spremni na apsolutno sve i svaki politički stav ako je to stvar neke momentalne procene, ja za to, izvinite, ali ne hajem baš previše. Kad Evropu, evropske integracije i bilo šta u vezi s tim kritikuje neko ko je u stanju da glasno aplaudira na najvišem stranačkom organu na rečenicu – mi ćemo biti ravnopravan član u EU, a posle toga priča sve ono što priča, ja cenim da je to čisto priča priče radi. Koliko je ozbiljno ovo, toliko i sve ostalo što čujemo. Hvala lepo. Radeta. **Vjerica Radeta** Nije baš bilo jasno na koga se odnosi ovaj poslednji deo

načinu komunikacije sa poslanicima, da li neko nešto razume ili ne razume, koliko je to uvredljivo itd, nema veze, neka govori na način na koji misli da treba. Ali, mi ovde nismo dobili odgovor i nismo tražili odgovor od poslanika, jer ne znaju poslanici to. Poslanici glasaju na zvonu, poslanici većine glasaju kad im se zazvoni, tako da oni ne znaju šta je suština i ne mogu da nam odgovore na pitanje.Dakle, ne može neko da kaže da ovo nije novo zaduživanje. Gospodo, jeste. Ne može neko da kaže da se na ovih 45 miliona ne plaća kamata. Plaća se kamata čak i ako ne budemo koristili ta sredstva. Ne može niko da kaže da ne postoji posrednik i da je posredovanje plaćeno pola milijarde evra. To su činjenice od kojih ne može da se pobegne.Ako iskazivanje ljubavi i prijateljstva nemačke države prema Srbiji, onda hvala, ovakva ljubav nas mnogo košta. Mi srpski radikali se apsolutno protivimo tome. Ne bismo mi imali ništa protiv neke normalne, ravnopravne saradnje sa sa Nemačkom i sa bilo kojom državom, ali da nas neko na ovaj način tretira i da mi to smatramo prijateljskim gestom, hvala, mi to nećemo. Ko misli da to jeste prijateljstvo, neka i dalje srlja.Samo da podsetimo takođe javnost da ste vi iz SNS za deset milijardi skoro zadužili Srbiju u periodu koliko ste vi na vlasti. Nema potrebe da pravite takve face, vi poznavaoci veliki ekonomije, jer to jeste činjenica. Vaša tvrdnja da uzimate povoljnije kredite da biste saldirali one koji su uzimani pod nepovoljnijim uslovima, činjenica jeste da su oni pre vas uzimali nepovoljnije kredite, ali se postavlja jedno potpuno laičko pitanje – ako ste uzeli kredit da vratite neki drugi kredit, kako je moguće da se javni dug povećava? Pa mora barem ostati na istom, smanjen za onu kamatu, ako se već ne smanjuje. Znamo svi valjda da saberemo dva plus dva.Te vaše demagoške priče kojima ubeđujete građane ostavite nekom drugom, mi srpski radikali odlično znamo šta vi radite na ovaj način i koliko ćemo i kako ćemo vraćati dugove i onih pre vas, a i vaše bogami.

**Aleksandra Tomić** Znači, zato što su u pitanju dva minuta koje ne bih da repliciram, nego da raspravimo zaista neke činjenice koje ne stoje u ovim raspravama koje smo do sada čuli i predlozima amandmana.Inače, ja sam jedna verovatno od retkih poslanika koja uopšte ne razume zbog čega postavljamo amandmane na predloge zakona kada su u pitanju sporazumi. Iz prostog razloga što to predstavlja jedno kršenje Poslovnika, ali s obzirom da je u pitanju Zakon o zajmu, onda to negde ima svoje pravno uporište, a pošto nisam pravnik dozvolite mi da onda i možda grešim.Otvorili smo jedno političko pitanje i jedno privredno pitanje. Političko pitanje je uopšte pitanje saradnje sa Republikom Nemačkom i potpuno je legitimno da određene političke stranke imaju svoj stav o tome da su protiv evropskih integracija i uopšte protiv država koje su visoko razvijene i koje žele da jednostavno Srbija sarađuje sa njima u ovoj oblasti, odnosno u oblasti evropskih integracija. Jedna od najrazvijenijih je, naravno, Nemačka.Ono što treba reći, to je da kada govorimo uopšte o saradnji Nemačke i Srbije, prvo, u politici niti ima ljubavi, niti će je biti, i kada govorimo o Nemačkoj, i kada govorimo o Americi, o Rusiji, o Kini, nego jednostavno tu je u pitanju uvek određena vrsta interesa. Ali, kako sada izgleda saradnja Srbije i Nemačke, govore brojke. Znači, preko 30 hiljada zaposlenih u Srbiji radi u firmama koje su došle iz Nemačke i otvorili ovde svoje Znači, preko 30 hiljada građana Srbije je zaposleno u tim firmama. Preko 370 preduzeća radi u Republici Srbiji Srbiji i ukupan promet roba i usluga meri se na godišnjem nivou više od 2, 5 milijarde godišnje, sada je već prešao 3,5 milijarde Prema tome, saradnja između Srbije i Nemačke postoji. Ono što je dobro, da mi u toj saradnji treba da naučimo ono u čemu je svaka država najbolja, a Nemačka jeste najbolja u oblasti energetike i u oblasti zaštite životne sredine.Kada pričamo uopšte o ovim projektima, ovi projekti su započeti još davnih godina kada je u pitanju tehnička dokumentacija, jer cilj toga je da mi pre svega otpepeljavanje i praktično smanjenje zagađenja radimo zbog sebe, jer su troškovi za ljude koji su bolesni, kao posledice pepela i vetra koji nanosi velike količine pepela, pogotovo u zonama termoelektrana velike. Zbog toga što velika sredstva iz budžeta Srbije se izdvajaju za lečenje ljudi upravo zbog posledica zagađenja vode, vazduha i zemljišta su velika, stoga je uvođenje evropskih standarda, kada je u pitanju uopšte zaštita životne sredine, a pogotovo u oblasti energetike, jer znamo da je energetika jedan od najvećih sektora i najvećih zagađivača veoma bitna, stoga je bilo važno da jedan projekat koji se naziva modernizacija sistema za otpepeljavanje „Termoelektrane Nikola Tesla A“ jednostavno radimo uz pomoć državne banke KfW banke Nemačke, koja sa svojim kamatnim stopama zaista pokazuje jedan nivo partnerske saradnje.Podsetiću saradnje.Podsetiću vas samo koji su uslovi tog kredita – 45 miliona evra, znači, uzimamo kredit, a ostalih 10 miliona ćemo uložiti kao Republika Srbija. Mi ta sredstva nemamo da sami uradimo, a nas sve više i više teraju, ne samo evropske integracija, nego na kraju krajeva i urbanizacija velikih gradova, zatim sam način funkcionisanja života nas tera da jednostavno moramo da postavljamo visoke standarde iz oblasti zaštite životne sredine. Kredit od 45 miliona koji je na raspolaganju pet godina, koji 12 godina ima period dospeća, koji se otplaćuje u 14 rata,kojem poslednja rata 2028. godine treba da se vrati pokazuje zaista pruženu ruku od strane Republike Nemačke koja nam daje mogućnost da zajednički zaista uđemo u jedan od najboljih projekata kada je u pitanju rešavanje transporta pepela, šljake i gipsa i njihovo deponovanje po određenim najvišim standardima u uvođenju hidrauličnog transporta uz pomoć određenih mešavina koje su na bavi vode i pepela.Znači, takvim načinom funkcionisanja i novim projektima, uvođenje u sistem funkcionisanja EPS-a jednostavno tera naša javna preduzeća kao što je EPS prvo da se ponašaju prema najvišim standardima, zatim da funkcioniše privreda prema najvišim standardima, a samim tim i da počnemo da merimo koliki su zaista benefiti od uvođenja standarda koji se odnose na zaštitu životne sredine. Znači, to pre svega radimo zbog nas, zbog našeg zdravlja, zbog zdravlja naše dece i to je ono zbog čega danas-sutra i kada budemo pričali o ulasku u Evropsku uniju pitaće nas – pa dobro, šta ste uradili u pogledu toga da zagađenje bude na najnižem mogućem stepenu? Ovo je jedan od prvih koraka kojim mi krećemo da rešavamo velika pitanja zagađenja od strane sektora energetike. Mislim da na ovaj način razgovarati uopšte o tome da ovi projekti ovakvog tipa nama nisu potrebni, da ovakvo zaduživanje nama nije potrebno pokazuje jedno neshvatanje uopšte problema koji imamo kada su u pitanju termoelektrane.Reći Nemačka ima 35 termoelektrana, od toga svega 10 radi. Zašto? Zato što tih 10 moraju da rade po najvišim standardima zaštite životne sredine. Zbog toga je to mogućnost da s druge strane otvarate veliku perspektivu obnovljivim izvorima energije da se i oni što više koriste. Srbija ima 21,2% iz obnovljivih izvora energije zbog toga što ima jedan niz hidroelektrana, ali još uvek termoelektrane predstavljaju jednu veliku podršku energetskom sektoru. Ako pitate evropske integracije, ako pitate uopšte budućnost koja nas očekuje, ideja je da termoelektrane više ne treba uopšte da rade, zbog toga što one jednostavno predstavljaju te loše crne tehnologije. Ako želite da eksploatišete ugalj, vi morate da postavite visoke standarde. Ovo je jedan od načina. Znači, investirate za budućnost. Ovo se sve vraća kroz budžetske stavke vezane za zdravstvo, vezane za socijalu, vezane uopšte za napredak kada je u pitanju ne samo energetika, nego i zaštita životne sredine.Zbog toga smatram da ovakvi predlagači koji su dali uopšte ovakav vid amandmana da se ovakvi projekti brišu ne stoje na stanovištu napretka Srbije i zato ih ne treba prihvatiti. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. Izvolite. **Vladimir Đurić** Hvala.Naravno da su ovakvi projekti EPS-u potrebni. Naravno da je ovo projekat koji u EPS uvodi nove tehnologije koje doprinose zaštiti životne sredine i umanjuju štetne posledice po životnu sredinu i po zdravlje građana. Naravno da su i uslovi finansiranja povoljni. Ali ne budimo naivni. Uslovi finansiranja nisu povoljni zato što nas Nemačka posebno voli ili posebno voli baš aktuelnu vlast. Možda su i zbog toga povoljni, ali sigurno to nije presudno. Presudno je što su uslovi finansiranja povoljni zato što građani Srbije, koje predstavlja ovaj parlament, na pozajmicu daju garanciju da će u slučaju da EPS taj novac ne vrati država Srbija njihovim poreskim novcem taj novac vratiti. Zbog te vrste garancije je ova pozajmica povoljna.Godine 2016. aktivirano je 318 miliona evra garancija. To znači da je 318 miliona evra plaćeno za kredite javnim preduzećima koje oni nisu mogli da vrate. To je dva puta više nego što se penzionerima uzme godišnje na ime smanjenja penzija. Otprilike koliko je budžetirano, toliko je i plaćeno, pa se može očekivati da će i ove godine da se dogodi ista stvar, a budžetirano je približno 40 milijardi dinara, koliko je i prošle godine budžetirano i plaćeno. Ovde možete videti trend aktiviranja garancija proteklih godina i vidite eksploziju 2015. i 2016. godine.Dakle, ovo je razlog zbog kojeg je podnet amandman kojim se briše odredba da Republika Srbija preuzima obavezu, da umesto EPS-a, KFV-u iz Frankfurta, vrati 45 miliona evra zajma, ne zato što se radi o nepovoljnom kreditu za projekat koji nije potreban. Kredit je povoljan, projekat je potreban, ali moramo razgovarati o tome zašto smo prošle godine 318 miliona evra poreskog novca plaćali na ime garancije javnim preduzećima koja to nisu mogla da vrate sama. Hvala.

moj amandman kao i ostalih kolega, odnosi se na to da predložena izmena zakona, treba da se briše kao i svi ostali amandmani i kao što smatram da i sve odluke štetne vlasti Aleksandra Vučića, treba staviti van snage, naročito kada je reč o zaduživanju, jer smo svi svesni da jeste na delu dodatno zaduživanje, bez obzira što se zove - opterećenje garancijama za kredit EPS-u, odnosno 45 miliona dinara.Naprosto, imam utisak da je vrlo malo konstruktivne rasprave ovde bilo. Pretežni deo rasprave, još unazad nekoliko dana, naročito ovog jutra, odnosilo se, uglavnom na spočitavanje pozicione većine opozicionoj strani, na način da su, recimo, izgovarane reči kao da su učinjena razna nepočinstva u ranim režimima, pa se to sada ispravlja u ovom trenutku.Nadovezujući se na raspravu kolege Zorana Živkovića, dužna sam da podsetim da je upravo radikalski ministar Aleksandar Vučić, u zajedništvu sa svojim kolegama tada, u Vladi JUL-a i SPS-a ostavio ne samo devastiranu zemlju u jesen 2000. godine, već apsolutno unakaženu državu.Dužna sam, takođe, da podsetim da je do kraja svog tadašnjeg mandata, u oktobru 2000. godine više… **Veroljub Arsić** Koleginice Tepić, hoćete li o amandmanu?

Ne vidim vezu zaista sa tim što vi pričate sa ovim amandmanom. Pričate o periodu kada se neko rodio danas bi bio punoletan. Izvolite. Zahvaljujem.Koliko god pokušavali neće ništa, zaista, oprati tu biografiju Aleksandra Vučića u 90-im godinama, ali ja ću se konkretno osvrnuti na još neke stvari koje su ovde izrečene.Zamolila političke većine Aleksandra Vučića da, takođe ne manipulišu onim što smo neposredno pre mene čuli, a to je da neko ovde ne želi unapređenje zaštite životne sredine ili otpepeljavanje, što bi trebalo da bude tema ili jedan od fokusa i cilja ovog amandmana.Dakle, nismo mi protiv otpepeljavanja i unapređenja zaštite životne sredine, mi smo protiv toga da Republika Srbija i građani Republike Srbije garantuju za zajam, odnosno kredit EPS-a koji to može da učini sam.Kada kažem teret po leđima građana Republike Srbije, za one kojima to nije do kraja jasno, a uvek se ispostavi da mnogima nije jasno, to znači da se ovim potezima zadužuju ne samo građani koji su glasali za ovu političku većini, već i oni koji su glasali protiv ove političke većine, kao i oni koji uopšte nisu glasali.Dakle, svi poreski obveznici, pa čak i državljani koji možda ni ne žive u ovom trenutku u Republici Srbiji, dodatno se zadužuju do 2020. odnosno 2022. godine. Takođe, dovoditi u pitanje odnos naš prema Saveznoj Republici Nemačkoj, je takođe banalizovanje i uprošćavanje svega onoga što podrazumevaju evropske integracije. To bi kolege iz političke većine morale dobro da znaju, jer nije svaka ljubav prema Republici Nemačkoj, obavezujuća tako što podrazumeva pranje nečije biografije.Dakle, to je pranja sopstvene biografije a ne biografije Republike Srbije. Ona ima svoju istoriju, ona je zapisana, mnogi smo još uvek svedoci te istorije istorije i naravno da kažem ni jedan politički manevar neće oprati i amnestirati i abolirati stanje u kojoj je ova zemlja ostavljena 2000. godine iz koje se nepopravljivo ne možemo od tada izvući.Ja ću podsetiti, naravno da je tada ostavljen potpuno opljačkan penzioni fond, koji do danas nije oporavljen. Podsetiću, recimo, da godinama nisu isplaćivati dečiji dodaci. Kraljevina Norveška je 2000. godine donirala Republici Srbiji pomoć da bi se isplatili dečiji dodaci. To je bilo stanje koje je zatečeno 2000. godine. To je teško popravljivo ikada u budućnosti moglo da se zamisli, tako da ova mesijanska izjavljivanja i ovi mesijanski pokušaji da su sada spasioci u liku Aleksandra Vučića i njegove političke većine pred nama apsolutno…

Ne čudi me, ama baš ništa, da je toliko jaka fascinacija Aleksandra Vučića, pa da mora da se pominje i da se pokuša naružiti, bukvalno svakom besmislicom koju ovde neko smisli, samo zato što neko očigledno ima snažnu potrebu da izgradi sebi poziciju u svom novom okruženju, „by the way“ što bi rekli oni tamo, sa te strane sale, čestitke na tom okruženju.Mislim, pre svega, na ovaj, pokret slobodnih zidara, Saša Janković, kad nekoga na tu žurku ne pozovu, taj se neko zabrine pa, poželi da obezbedi bolju poziciju u futuru i onda krene da se ovde preporučuje na sve moguće i nemoguće načine. Između ostalog, i diskusijom poput ove koja je izazvala repliku.Šta je štetno u sporazumu ovde? Bespametno je da ovde pričam. Da li je neko našao ovde od 0,8% godišnje kamate, li je to komentarisao? Nije. Taj neko nije to ni pročitao, da je pročitao to bi video. Da se pominje šta znamo o evropskim integracijama, hoću da odgovorim ali neću sada onima koji ovu repliku izazivaju. To ću da odgovorim nekome koji nije brukao državu Srbiju i Narodnu skupštinu baveći se evropskim integracijama. Kad pričamo o pranju biografija, poslanici Saše Jankovića, ako žele da se bave pranjem biografija, neka imaju na umu, ne isplati mu se da pominje temu. Da li on sam da opere činjenicu, da je učestvovao kao državni službenik one vlasti protiv koje su se ti famozni petooktobarci borili, a sad pokušava da se predstavi kao pripadnik njihovog ešalona, on to ne može. To zna cela Srbija. To je sakriti nemoguće.Onda, nekako zabašuri činjenici da je iskoristio baš svaku varijantu i podvarijantu DOS-ovskih struktura i sve ih prevario. Baš kao što je prevario i ove koji mu se srvinalno nude da mu budu poslušnici u Narodnoj skupštini, pa zbog toga ne dobijaju mesto u predsedništvu, niti u bilo čemu drugom, to je njegov

Arsić** Prvo, hajde da raščistimo neke stvari. Neka mi neko kaže, koji je to kredit vraćan iz budžeta Republike Srbije, kojim se zadužila „Elektroprivreda“? Makar jedan. A ovi što vade dijagram, što ne kažu koja su to zaduženja, kada su nastala ako ih vraćamo iz budžeta Republike Srbije i zašto? Ili treba da podsetimo neke, da su najveća zaduženja bila za „Srbijagas“. Zašto? Zato što lokalne samouprave nisu plaćale gas, a naplatile su grejanje. Oni su podelili za plate svojim stranačkim satrafima.Ko je bio tad na vlasti? Bivši režim. Da, građani su platili svoje račune, a sada se odjednom toliko brinemo o situaciji u „Elektroprivredi Srbije“. a onda još uzmu pa porede „Elektroprivredu Srbije“ sa nekim drugim elektroprivredama. Što ne pogledamo strukturu proizvodnje električne energije u „Elektroprivredi Srbije“? Ili želite manje zaposlenih u „Elektroprivredi Srbije“ a nuklearne elektrane po Srbiji? Ja bih voleo da mi neko na to pitanje odgovori.Proizvodnja električne energije od sirovog lignita zahteva veliki broj zaposlenih, i to ne zna ni Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta, i to ne znaju ekonomisti, nego znaju oni koji se bave elektroprivredom. A mi 75% električne energije proizvodimo iz sirovog lignita.Lepo je imati obnovljive izvore, ali je jako skupo. Hoćemo li da pričamo o tome? Ili ćemo da pričamo o tome kako neko brine za penzioni fond koji je ispražnjen 1991. i 1992. godine, a 2008. godine do 2012. godine 400 hiljada ljudi je ostalo bez posla? Šta je to?Sada ti koji su zatvarali fabrike brinu o zaposlenima. Ti koji su otpuštali radnike, brinu se o životnom standardu. Aleksandar Vučić nije ni jednu fabriku zatvorio, nego ih je otvarao. Aleksandar Vučić nije ništa srušio, nego je pravio. Aleksandar Vučić ništa nije rasprodavao, nego je ljude zapošljavao.Iskoristio bih jednu narodnu poslovicu, ali zameriće mi, pa ću reći samo neke reči – džabe je nekom šaputati i nekom namigivati, on to ne vidi, iako je svima jasno da je to jako vidljivo i jako jasno.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ja želim, kada je u pitanju ovaj amandman, a i svi ostali koji se odnose na ovaj zakon, da iznesem stav Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, odnosno da tražimo da se ti amandmani ne prihvate. Obrazložiću to na sledeći način.Amandman na član 1. glasi – briše se. A član 1. glasi da Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ po osnovu zaduženja kod nemačke Razvojne banke u iznosu od 45 miliona evra. Dakle, javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ se zadužilo kod nemačke Razvojne banke za 45 miliona evra.

A šta to dalje znači? Znači – nema zajma. A šta još dalje znači – nema zajma jer je uslov da Republika Srbija garantuje za taj zajam koji je uzela „Elektroprivreda Srbije“.

van „Elektroprivrede“, a to je modernizacija sistema za otpepeljivanje Termoelektrane „Nikola Tesla A“. Dakle, nema ništa od toga.Mi smatramo i stava smo da amandman ne treba prihvatiti, a zakon prihvatiti, iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je ovo kredit koji je uzet od nemačke Razvojne banke pod veoma povoljnim finansijskim uslovima. Drugi razlog je što su za ovakav projekat modernizacije sistema za otpepeljivanje Termoelektrane „Nikola Tesla“ potrebna velika sredstva, negde oko 55 miliona evra.Da budemo realni – nema velikih investicionih zahteva bez kredita. A ovaj kredit je finansijski povoljan, bilo je o tome dosta reči i ja ne bih u vezi s tim oduzimao više vremena.Sama

itd.Šta je meni ovde još važnije od ovoga svega? Da se vratim na ono – nema velikih investicionih projekata bez kredita. A ovaj investicioni projekat – Modernizacija sistema za otpepeljivanje Termoelektrane „Nikola Tesla“ je veoma veliki investicioni projekat. Pouzdano snabdevanje električnom energijom je prioritet u održivom razvoju Srbije. Mi to poštujemo. Ali, pouzdano snabdevanje električnom energijom u skladu sa principima zaštite životne sredine.Treba

velikim angažovanjem ljudi, pre svega zaposlenih, u izuzetno teškim uslovima omogućuju da Srbija obezbeđuje na taj način preko 50% električne energije,

i nužno je da se taj projekat uradi što pre. Najbolje ti građani znaju kolike su posledice toga što do sada nije bilo.Da se to uradi ne može bez investicionih sredstava, bez kredita. Da budemo realni, ovaj kredit je finansijski povoljan, vraća ga sama „Elektroprivreda“, a veoma će da znači s jedne strane za modernizaciju tehničko-tehnološkog sistema „Elektroprivrede“, a s druge strane za bolju, zdraviju životnu sredinu jednog ogromnog broja građana sa teritorije jugozapadno i južno od od Beograda. Iz tih razloga smatramo da amandman ne treba prihvatiti, odnosno da zakon treba prihvatiti i što pre krenuti u realizaciju tog projekta. Hvala lepo.